(HDZ)** Prelazimo na 8. točku dnevnog reda: - Prijedlog zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, prvo čitanje, P.Z. br. 178 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja ovoga zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona članak 144. do 150. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Marina Dujmović-Vuković, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. **Dujmović Vuković, Marina** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo. Zakonom o području i sjedištima državnih odvjetništava ustavljeno je 71. općinsko državno odvjetništvo i 21 županijsko državno odvjetništvo. Od 71. općinskog državnog odvjetništva stvarno je osnovano 61. državno odvjetništvo a od 21. županijskog rade njih 20. Ovako veliki broj općinskih državnih odvjetništava pratio je područja i sjedišta općinskih sudova. Budući da je u srpnju ove godine Zakonom o područjima i sjedištima sudova broj općinskih sudova smanjen za 108. na 67. pokazala se potreba da se i postojeća općinskih državnih odvjetništva uskladi sa teritorijalnom nadležnošću općinskih sudova. Stoga je bilo nužno pristupiti procesu racionalizacije mreže državnih odvjetništava. Kao kriterij za provedbu racionalizacije postojeće mreže državnih odvjetništava primjenjuju se kriteriji koji su utvrđeni i za racionalizaciju općinskih sudova. Ovim zakonom predlaže se da se osam općinskih državnih odvjetništava spoji a od 10 općinskih državnih odvjetništava ustanovljenih dosadašnjih zakonom ako i nisu započeli sa radom 8 državnih odvjetništava se ne ustanovljuje. Za ostala dva državna odvjetništva i to ono u Korčuli u Novo Zagrebu ministar pravosuđa utvrditi će kada su ispunjeni uvjeti i donijeti odluku o početku njihovog rada. Do početka rada županijskog državnog odvjetništva u Virovitici poslove toga državnog odvjetništva obavljati će županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru. Ovim zakonom predlaže se da ministarstvo pravosuđa osigura radni prostor i tehnički opremi državna odvjetništva u novim sjedištima koja će nastati spajanjem najkasnije do 31. prosinca 2019. godine. Ministar pravosuđa donijeti će odluku kojom će odrediti osnivanje stalnih službi izvan sjedišta državnih odvjetništava do donošenja odluke da su osigurani uvjeti za rad državnog odvjetništva u njegovom sjedištu. Pravilnike o utvrđivanju rokova iz ovoga zakona ministar je dužan donijeti u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga zakona. Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu 1. siječnja 2009. godine. Hvala. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Vidim da ne. Otvaram raspravu. Prvo su klubovi. Predstavnici klubova. U ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Prijedlog zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava o kojem danas raspravljamo logičan je slijed zakonodavne aktivnosti Vlade Republike Hrvatske, kada uzmemo u obzir da je u ovoj godini, u postupku bio Zakon o područjima i sjedištima sudova te da ga je Hrvatski sabor donio u srpnju ove godine. Tim zakonom je broj općinskih sudova u Republici Hrvatskoj sa 108 sudova, stanje sudova, smanjen na 67 općinskih sudova. Podsjećam da je Vlada Republike Hrvatske usvojila strategiju reforme pravosuđa te je za jedan od ciljeva postavila racionalizaciju mreže sudova u Republici Hrvatskoj. Isto tako valja naglasiti da provedba niza mjera strategije ovisi i o budućoj mreži državnih odvjetništava u Republici Hrvatskoj. Donošenje Zakona o područjima i sjedištima sudova izmijenjana su područja općinskih i županijskih sudova pa se u skladu sa time pristupilo izradi prijedloga zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništva kako bi se izmijenila područja općinski i županijskih državnih državnih odvjetništava. Kako su ova pitanja osjetljiva i normalno je da izazivaju rasprave stručne i druge javnosti, predlagatelj je postavio kriterije za provođenje racionalizacije koji su sadržani u sljedećem: broju predmeta primljenih tijekom kalendarske godine i potrebnom broju državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika prema okvirnim mjerilima. Broju stanovnika, ukupnom broju riješenih i neriješenih predmeta, procjeni priliva predmeta i omjeru prema broju državnih odvjetnika. Prema sadašnjem stanju Republika Hrvatska ima ustanovljenih 71 općinsko državno odvjetništvo i 21 županijsko državno odvjetništvo. osnovano je i stvarno radi 61 općinsko državno odvjetništvo i 20 županijskih državnih odvjetništva. Prijedlog zakona ustanovljuje 55 općinskih državnih odvjetništava i 21 županijsko državno odvjetništvo. Pretežiti broj ili točnije 7 državnih odvjetništava spaja se jer su spojeni sudovi pred kojima su bili nadležni postupati. A jedno spajanje je predloženo iz razloga ekonomičnosti. Novoosnovano Županijsko državno odvjetništvo u Virovitici, Općinsko državno odvjetništvo u Korčuli i Novom Zagrebu počet će s radom kada ministar pravosuđa utvrdi da ispunjavaju uvjete. Prijedlogom se nadalje uređuje mjesna nadležnost županijskih državnih odvjetništava u predmetima iz djelokruga trgovačkih sudova prema nadležnosti županijskih državnih odvjetništava uređenih ovim prijedlogom bez obzira gdje je sjedište trgovačkog suda. Mišljenja smo da je dobro što se predlagatelj odredio da je za provedbu postupka racionalizacije potrebno dulje vrijeme kako u pogledu osiguranja potrebnih uvjeta radnog prostora i tehničke potpore državnih odvjetništava u sjedištima nastalim spajanjem tako i u pogledu osiguranja i dinamike potrebnih sredstava. Važno je istaknuti da će se odlukom ministra osnovati stalne službe izvan sjedišta Državnog odvjetništva do donošenja odluke da su osigurani uvjeti za rad Državnog odvjetništva u njegovom sjedištu. Smatramo da je predlagatelj odredio primjeren rok za stupanje na snagu zakona uzimajući u obzir koje pripremne radnje treba učiniti. Isto tako znamo da je predviđeni datum datum i dan stupanja na snagu zakona o područjima i sjedištima sudova te da provedba ta dva zakona podrazumijeva zajedničke aktivnosti na provedbi kako mreže sudova tako i mreže državnih odvjetništava. S obzirom na sve iznijeto svjesni važnosti reforme pravosuđa preuzetih obveza u postupku pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj prijedlog u prvom čitanju. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvo je uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Nema je. Gubi pravo na raspravu. Onda je na redu uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Onda je na redu uvaženi zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državna tajnice, kolegice i kolege. Dakle pred nama se nalazi Prijedlog zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava u prvom čitanju koji ću svakako podržati prije svega iz razloga što se ovim zakonom ustanovljuju općinska i županijska državna odvjetništva koja se usklađuju sa novom mrežom sudova ustanovljenom Zakonom o područjima i sjedištima sudova kojeg je ovaj Sabor donio u srpnju ove godine. Utvrđuje se područje mjesta nadležnosti općinskih i županijskih državnih odvjetništava i određuju njihova sjedišta. Podsjetit ću kako je Zakonom o područjima i sjedištima sudova ustanovljeno ukupno 67 općinskih sudova što je za 41 sud manje u odnosu na dotadašnje stanje. Racionalizacija mreže sudova kroz pripajanja sudova iste vrste kao i predložena racionalizacija mreže državnih odvjetništva provodi se u skladu sa strategijom reforme pravosudnog sustava koju je Vlada Republike Hrvatske donijela u rujnu 2005.godine. Kod predložene racionalizacije državnih odvjetništava vodilo se računa o opterećnosti pojedinih državnih odvjetništava, broju zaprimljenih predmeta prema vrsti i potrebnom broju državnih odvjetnika odnosno zamjenika za njihovo rješavanje tijekom godine što je precizno određeno okvirnim mjerilima. Također se vodilo računa i o drugim kriterijima koji su isto tako korišteni za ustanovljavanje mreže sudova kao što je geografski položaj, broj stanovnika, gustoća naseljenosti na pojedinom području i Ponovit ću dakle ono što je državna tajnica rekla da se predložiti ustanoviti 55 općinskih državnih odvjetništva i 21 županijsko državno odvjetništvo u odnosu na dosadašnje stanje gdje imamo osnovanih odnosno gdje radi 61 državno odvjetništvo i 20 županijskih državnih odvjetništava s time da je 10 općinskih i jedno županijsko državno odvjetništvo ustanovljeno ali nije do sada započelo s radom. ovim zakonom kao što je to određeno i za sudove ministar pravosuđa se obvezuje donijeti pravilnik kojim će utvrditi dinamiku osiguranja uvjeta za spajanje državnih odvjetništava što podrazumijeva osiguranje adekvatnog prostora i opreme i to najkasnije do 31. prosinca 2019. godine. Iz navedenih razloga podržat ću ovaj Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava u prvom čitanju. Hvala. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Vladimir Ivković. Izvolite. **Ivković, Vladimir (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Svaka racionalizacija je dobro došla u ovom području je poželjna. To smo već rekli prihvaćanjem Zakona o racionalizaciji sudova i s obzirom da sada ovim mijenjamo i Zakon o sjedištima i područjima državnih odvjetništava naravno da je logično da sa 71 odnosno 61 koliko ih faktički radi smanjimo taj tako da se nudi ovim zakonom novih 55 općinskih državnih odvjetništva i naravno 21 županijsko državno odvjetništvo. Cilj racionalizacije nije smanjenje aktivista koji i, profesionalaca koji će raditi jer to bi u ovo vrijeme i ovih dana mogli reći da nikako ne može biti cilj. Cilj je ustvari specijalizacija i državnih odvjetnika isto tako kao što je bila specijalizacija pojedinaca u sudovima, isto tako najveći doprinos ove racionalizacije i spajanja u sudove je mogućnost da se pojedini kadrovi bave specijalnim kaznenim djelima odnosno specijalnim građanskim djelima o kojima imaju zakonska ovlaštenja, pa ako pogledamo samo širinu područja u kojima moraju djelovati danas od kompliciranih financijskih odnosa, kompliciranih i građanskih, računovodstvenih, kaznenih. To su i prava trgovačkih društava o kojima se često puta u današnje vrijeme mogu javiti razno razne zloupotrebe jednih vlasnika na štetu drugih vlasnika sa elementima kaznenih djela, zatim zastupanja lokalne samouprave u svim djelima koje se mogu pojaviti u građanskim parnicama tako da možemo reći, u biti Državno odvjetništvo mora pokrivati sve grane života, uvijek je efikasniji onaj koji je specijaliziran za određeno uže područje i spajanje sudova je to omogućilo sucima, a ovo spajanje ovim zakonom će omogućiti državnim odvjetnicima da se specijaliziraju za jedno uže područje, da u užem području mogu brzo djelovati, efikasno djelovati i prema sudovima stručno djelovati da se postigne onaj krajnji cilj a to je brza pravda i brzo otkrivanje djela koja bi se još trebala doraditi, dopuniti i na taj način omogućiti djelovanje pravne države. Zato ću podržati ovaj zakon, jer mislim da definitivno doprinosi kvaliteti ukupnog

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnica, kolegice i kolege zastupnici. Republika Hrvatska je tijekom izrade dokumenata za otvaranje poglavlja 23. – Pravosuđe i temeljna ljudska prava izradila strateške dokumente u području pravosuđa i borbe protiv korupcije i zajedno sa njima provedbene akcijske planove da bi se ti strateški dokumenti mogli realizirati, dosljedno provoditi. U sklopu tih strateških dokumenata svakako je bila i vrlo intenzivna aktivnost Vlade u predlaganju zakonskih tekstova i prijedloga koji su onda omogućavali i provedbu strateških dokumenata. To tako moram evo reći da je ovaj Hrvatski sabor, ovaj Visoki dom od početka ove godine donio 18 zakona na prijedlog Vlade upravo iz područja reforme pravosuđa. Naravno, strategija reforme pravosuđa i dosljedna provedba njezina ima prije svega za cilj jačanje vladavine prava, prostornu neovisnost i nepristranost pravosuđa, jačanje učinkovitosti pravosuđa, osobito skraćivanjem rokova vođenja sporova i jačanje profesionalizma i stručnosti u pravosuđu. Ovih 18 donesenih zakona nisu bili svrha sami sebi, već su bili upravo svrha postizanju rezultata koji su stavljeni na cilj i do sada su ostvareni ti rezultati na način da je značajno smanjen broj neriješenih predmeta za 41%, da se u kaznenim predmetima u razdoblju od 12 mjeseca 2006. do 30.6.2008. broj neriješenih kaznenih predmeta starijih od 3 godine je smanjen od 11000 na 6300. U građanskim predmetima predmeti stariji od tri godine smanjeni su sa brojke od 175000 na 129000. Posebno značajni rezultati postignuti su u reformi ovršnog ovršnog postupanja i u reformi zemljišno-knjižnog prava, gdje je broj zaostalih predmeta smanjen za preko 75%. Naravno jedna od akcijskih mjera i jedna od mjera zacrtanih Strategijom reforme pravosuđa je svakako racionalizacija mreže sudova i racionalizacija mreže državnih odvjetništava, pa stoga snažno podupirem prijedlog ovog zakona kojeg kolokvijalno možemo nazvati Zakonom o racionalizaciji mreže državnih odvjetništava. Jednako kao što se to dogodilo sa donijetim Zakonom o racionalizaciji mreže sudova. Od donošenja tih zakona prije svega očekujemo da će građanima biti omogućen bolji pristup pravosuđu, da će se brže rješavati zaostali predmeti, da će se donijeti kvalitetnije sudske odluke, da će se kvalitetnije provoditi onaj dio državno-odvjetničkog posla, u svakom slučaju brže i temeljitije tako što smo napravili sa racionalizacijom mreže sudova u kojima smo broj općinskih sudova smanjili sa 108 na 67, tako i u ovom slučaju prijedlogom ovog zakona smanjuje se broj državnih odvjetništava po istom principu. Dakle, priljev predmeta za najmanje pet sudaca, odnosno u slučaju državnih odvjetništava najmanje 5 zamjenika državnog odvjetništva po jednom državnom odvjetniku. Što se time dobiva. Prije svega dobiva se učinkovitije i racionalnije postupanje i omogućava se specijalizacija kako u slučaju sudaca tako ovdje i u slučaju državnih odvjetništava. Također se ovim zakonom zapravo anuliraju odredbe prethodnog zakona kojem su ustanovljena državna odvjetništva koja zapravo nikada nisu profunkcionirala, jer nisu niti na svom području imala dostatan broj predmeta da bi se to državno odvjetništvo uopće uopće uspostavilo. Fizička dinamika spajanja državnih odvjetništava slijedi što je logično spajanje fizičko, dinamiku fizičkoga spajanja općinskih sudova. No, ono što moram naglasiti i što je izuzetno dobro da će se općinski sudovi spojiti formalno-pravno 1.1.2009. godine i želim naglasiti da svrha racionalizacije kako općinskih sudova, tako u ovom slučaju i državnih odvjetništava nije samo fizičko spajanje već zapravo formalno-pravno spajanje koje će se dogoditi odmah 1.1.2009. godine. Što će to značiti? To će značiti da će od 1.1.2009. godine svi spojeni sudovi početi raditi kao jedinstveni sudovi sa jedinstvenim pisarnicama i ti predmeti svi će postati predmeti jednog suda, svih spojenih sudova će postati suci toga novo spojenoga suda što će značiti da od 1.1.2009. možemo očekivati efekte racionalizacije u smislu bržeg, učinkovitijeg, nepristranijeg i profesionalnijeg suđenja i obavljanja poslova državnog odvjetništva, prije svega zbog mogućnosti specijalizacije za pojedine vrste predmeta i zbog mogućnosti valjanije edukacije sudaca i državnih odvjetnika za pojedine vrste predmeta i upravo u ovom trenutku kad toliko govorimo o sigurnosti u zemlji, kad toliko govorimo o potrebi ustanovljavanja i odgovora pravosuđa na situacije koje se događaju smatramo da je ova racionalizacija došla u pravi trenutak radi specijalizacije i posebne edukacije za vođenje posebne vrste predmeta. Stoga ću snažno podržati, a vjerujem da će to konsenzusom učiniti i svi članovi ovoga visokoga doma. Snažno ću podržati ovaj zakon o racionalizaciji mreže državnih odvjetništava. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I pojedinačnu raspravu, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, državna tajnice. Nisam stručnjak za pravosuđe i u ovom našem, da kažem pravnom sustavu, ali ne mogu a ne primijetiti da je ova racionalizacija o područjima i sjedištima državnih odvjetništava u neku ruku zapravo nastavak priče o racionalizaciji mreže sudova. Naime, mi znamo da svima nam je jasno da županijske granice nisu administrativno čvrste granice. Jasno da je država Hrvatska jedinstvena država, ali u području dakle naše 5. izborne jedinice moram navesti jedan primjer koji se sad odražava i na sjedište državnog odvjetništva, ili državnih odvjetništava, općinskog i županijskog. Općinski su u Slavonskom Brodu je izdašno bio ispomagan od Općinskog suda u Požegi zbog silnog broja predmeta koje je Brod imao, Slavonski općinski sud, i ne samo općinski nego i ostali sudovi u Slavonskom brodu bio je ispomagan od suda suda u Požegi koji je bio manje zatrpan predmetima ili je bio ažurniji, o tome ne bih sudio jer nisam kompetentan da sudim o stručnosti i kvaliteti rada. obzirom da je činjenica da je dakle Općinski županijski sud u Požegi bio i ekspeditivan i imao manji broj slučajeva i zaostalih predmeta i zapravo ih uopće nije imao. Zbog toga mi nije jasno i u onom prvom slučaju kad se radilo o mreži sudova, to su "ukinuti sudovi" u Lipiku i Pakracu ili pripojeni u Općinski sud u Daruvaru. Daruvar je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a Lipik i Pakrac u Požeško-slavonskoj županiji. Nadalje, viša instanca nakon općinskog odvjetništva ili ili državnog odvjetništva ili općinskog suda je Sud u Bjelovaru županijski. Idemo još dalje od Požege. Govorio sam o razlozima zbog kojeg je to nelogično da kroz te argumente kada kažem da je vrlo efikasan sud u Požegi i znamo za koji broj stanovnika, na koji broj stanovnika Uvaženi zastupniče, moram vas upozoriti da je riječ o Prijedlogu zakona o područjima i središtima državnih odvjetništava i molim vas da se držite teme. Hvala lijepo. Dopustite da dovršim samo jer to je samo bio uvodni dio, ali meni nije isteklo vrijeme gospodine potpredsjedniče. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Raspravu vodite o temi koja nije na dnevnom redu pa vas molim da se držite teme. **Grubišić, s obzirom da će u slučajevima kaznenih djela biti uključeni i trgovačka društva, jasno da ih ima, dakle koji su se našli u tome, jedinice lokalne samouprave, dakle gradovi Lipik, Pakrac, Općinsko državno odvjetništvo u Daruvaru je nadležno za takve slučajeve. Kolega Ivković je upravo o tome govorio da Lipik i Pakrac, ne o tome, ali u ovom primjeru upravo iz njegova govora proizlazi da jedinice lokalne i područne samouprave sasvim sigurno, a u svezi rada državnog odvjetništva bolje funkcioniraju ako je to poznata zajednica, ako se zna tko tu djeluje, tko radi, koja trgovačka društva i koje jedinice lokalne samouprave. Ovako Državno odvjetništvo u Daruvaru pa onda županijsko u Bjelovaru je nadležno za

nema potrebe se očitovati. Glasovati ćemo kad se steknu uvjeti za